Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 7. töönädala neljapäevast istungit. Kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli.

Kui neid ei ole, siis meil on ka väike päevakorra täpsustus. Nimelt, kolmapäevasel istungil juhtus nii, et meil jäi pooleli Vabariigi Valitsuse algatatud 2023. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 303 teine lugemine. Oleme peaaegu jõudnud juba murdepunktini muudatusettepanekute läbivaatamisel ja me jätkame seda. Nii et, head ametikaaslased, oleme eelnõu 303 juures. Järgnevalt 42. muudatusettepanek. Selle on esitanud Martin Helme, Arvo Aller ja Rain Epler. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata ja liigume siit ilusti järgneva … Vabandust! Helle-Moonika Helme, palun!

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna palutud vaheaeg on lõppenud. Me oleme 42. muudatusettepaneku juures, mille on esitanud Martin Helme, Arvo Aller ja Rain Epler. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Panen hääletusele 42. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Seda pilti vaadates võib julgelt öelda, et hommik on õhtust targem, pilt on muutunud: poolt 13, vastu 34. Ettepanek toetust ei leidnud. 43. muudatusettepaneku on esitanud Martin Helme, Arvo Aller ja Rain Epler. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun!

vastu 34, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust. Liigume edasi. 44. muudatusettepaneku on esitanud Martin Helme, Arvo Aller ja Rain Epler. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun! EKRE fraktsiooni poolt palun seda muudatusettepanekut hääletada ja ühtlasi palun kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme

Aitäh! EKRE fraktsiooni poolt palun muudatusettepaneku hääletust ja enne hääletamist kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme minutit.V

ametikaaslased! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Oleme 45. muudatusettepaneku juures. Kui me selle suudame ületada, siis võib julgelt öelda, et murdepunkt on [möödas] ja pooled muudatusettepanekud on läbi vaadatud nagu niuhti. Tanel Kiik, protseduuriline küsimus.

jätkub selle punkti arutelu või tulevad sinna järele veel muud punktid? Või jätkub see punkt ja tulevad siis arupärimised? Või hakkame kohe arupärimistega pihta? Kuidas see süsteem on? [Küsin], et inimesed teaksid sellega oma töös arvestada. Meil on ka päris palju olulisi arupärimisi, mis ootavad tegelikult ju vastamist, mitte ainult nende muudatusettepanekute hääletamine. Aitäh! Ma arvan, et uuel nädalal on juba uued teemad, oleme hoopis teises olukorras, värske pilguga. Ma saan aru, et küsimus oli teil istungi kohta, mis algab esmaspäeval 15.00.

16 päevakorrapunkti. Võib-olla jõuame kõik läbi vaadata. Aga kui peaks juhtuma nii, et ei jõua ja me oleme selle punktiga poole peal, siis me esmaspäeval kell 15.00, kui istung hakkab pihta, alustame selle punktiga, mis jäi poolikuks ehk sellesamaga, 303

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Oleme 46. muudatusettepaneku juures, mille on esitanud Rene Kokk, Leo Kunnas ja Alar Laneman. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

poolt 8, vastu 33, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.Liigume edasi 49. muudatusettepaneku juurde. Selle on esitanud Rene Kokk, Leo Kunnas ja Alar Laneman. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Helle‑Moonika Helme, palun!

Panen hääletusele 49. muudatusettepaneku, mille on esitanud Rene Kokk, Leo Kunnas ja Alar Laneman. Juhtivkomisjoni seisukoht peale arutelu oli jätta see arvestamata. Head ametikaaslased, palun võtta teil nüüd seisukoht ja hääletada!

Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun! Sõna on teil. Aitäh sõna andmast! Ma EKRE fraktsiooni poolt paluks selle muudatusettepaneku hääletust ja kuna väga paljudel jäi pudru söömine pooleli, siis tulles vastu nende soovidele, võtame kümme minutit vaheaega. Aitäh sõna andmast!

Jaa, mul on väga kahju, et eelmine muudatusettepanek hääletati maha, see oli väga hea ettepanek. Täpselt samamoodi on see väga hea ettepanek, nii et EKRE fraktsiooni poolt ma ikkagi panen selle muudatusettepaneku hääletusele ja loomulikult võtan ühtlasi kümme minutit vaheaega. Jaa, mul on

Head ametikaaslased! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele 51. muudatusettepaneku – tulge-tulge! –, mille on esitanud Rene Kokk, Leo Kunnas ja Alar Laneman. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

See on väga kahetsusväärne. Ma palun selle muudatusettepaneku hääletust ja enne hääletamist ikka kümme minutit vaheaega, et kõik saaksid selle läbi lugeda ja arutada, äkki tasuks toetada. Aitäh! Vaheaeg kümme

g Austatud Riigikogu! EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Me asume hääletuse juurde ja ma panen hääletusele muudatusettepaneku nr 53. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Kalle Grünthal, palun! Küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma kuulasin väga hoolikalt teie sõnastust, teie sõnastus oli selline, et jätta arvestamata. Oli? Juhtivkomisjoni seisukoht on olnud jätta see muudatusettepanek arvestamata. (Kalle

Lugupeetud Kalle Grünthal, te olete täna olnud siin juba nii pikalt, et te teate väga hästi, mida tähendab lause "Juhtivkomisjoni seisukoht selle muudatusettepaneku kohta on olnud jätta see arvestamata". Kogu saal hääletas nii, nagu juhtivkomisjon on soovitanud. Te saate väga hästi aru. Aga aitäh teile küsimuse eest! Helle-Moonika Helme, palun!

Ma panen hääletusele muudatusettepaneku nr 58. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

esimehe Erkki Keldo ettepanek pikendada käesolevat istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14.00-ni. Head kolleegid, ma panen kohe ka istungi

Lugupeetud Riigikogu! EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Järgnevalt panen hääletusele Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14.00-ni. Lugupeetud Riigikogu, palun selle ettepaneku kohta võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 41 Riigikogu liiget, vastu 3. Ettepanek leidis toetust. Lugupeetud Riigikogu, me jätkame tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14.00-ni.Läheme muudatusettepanekute hääletamisega edasi. 54. muudatusettepaneku on esitanud Evelin Poolamets, Anti Poolamets ja Henn Põlluaas. Juhtivkomisjoni seisukoht selle kohta on jätta see arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! Lähme nüüd sama mõnusa tempoga edasi. Ma panen EKRE fraktsiooni poolt selle muudatusettepaneku hääletusele ja enne hääletust palun kümme minutit vaheaega. EKRE fraktsiooni palvel kümme minutit vaheaega.V

poolt on 4 Riigikogu liiget, vastu 29. Ettepanek ei leidnud toetust.Järgnevalt 56. muudatusettepanek, mille on esitanud Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see ettepanek arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun! hea Riigikogu esimees! EKRE fraktsiooni poolt palun muudatusettepaneku hääletust ja enne hääletamist kümme minutit vaheaega. Kümme minutit vaheaega EKRE fraktsiooni palvel.V

Lugupeetud Riigikogu! EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 55. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see muudatusettepanek arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 2, vastu 27 Riigikogu liiget. Ettepanek ei leidnud toetust. Järgnevalt 58. muudatusettepanek, mille on esitanud Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Helle‑Moonika Helme, palun!

kolleegid! EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 56. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

poolt on 3, vastu 27 Riigikogu liiget. Ettepanek ei leidnud toetust. Järgnevalt 57. muudatusettepanek, mille on esitanud Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Ma arvan, et see ei tule teile üllatusena, et ma siiski EKRE fraktsiooni poolt palun muudatusettepaneku hääletust ja enne hääletamist kümme minutit vaheaega. Aitäh, hea eesistuja!

Lugupeetud Riigikogu! EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Järgnevalt panen hääletusele muudatusettepaneku nr 57. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

poolt on 2, vastu 28 Riigikogu liiget. Ettepanek ei leidnud toetust.Järgnevalt 60. muudatusettepanek, mille on esitanud Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Helle‑Moonika Helme, palun! Palun EKRE fraktsiooni poolt seda muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletust kümme minutit vaheaega. Aitäh! Selle pausi ajal ootavad meid allkorruse vestibüülis mardisandid. EKRE fraktsiooni palvel kümme minutit vaheaega.V

Lugupeetud Riigikogu! EKRE fraktsiooni võetud vaheaeg on lõppenud. Ma panen hääletusele muudatusettepaneku nr 58. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 2, vastu 27 Riigikogu liiget. Ettepanek ei leidnud toetust.Järgnevalt 58. muudatusettepanek, mille on esitanud Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Helle‑Moonika Helme, palun!

Lugupeetud Riigikogu! EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Järgnevalt panen hääletusele muudatusettepaneku nr 59. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 2, vastu 28 Riigikogu liiget. Ettepanek ei leidnud toetust.Järgnevalt 60. muudatusettepanek, mille on esitanud Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Helle‑Moonika Helme, palun! EKRE fraktsiooni poolt ma palun seda muudatusettepanekut hääletada ja enne hääletamist kümme minutit vaheaega. Kümme minutit vaheaega EKRE fraktsiooni palvel.V

kolleegid! EKRE fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele 60. muudatusettepaneku. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 2, vastu 28 Riigikogu liiget. Ettepanek ei leidnud toetust. Järgnevalt 60. muudatusettepanek, mille on esitanud Siim Pohlak, Kert Kingo ja Varro Vooglaid. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Helle‑Moonika Helme, palun! Hea Riigikogu esimees! Ma lahkelt kasutan võimalust panna ka see muudatusettepanek hääletusele ja võtta enne hääletust kümme minutit vaheaega. Kümme minutit vaheaega EKRE fraktsiooni palvel.V

fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 61. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

poolt on 3, vastu 28 Riigikogu liiget. Ettepanek ei leidnud toetust.Head kolleegid! Selle teadmisega on tänane istung lõppenud. Kohtume uuel nädalal.